skladu sa člankom 22. Zakona o HRT-u Hrvatski sabor imenuje četiri člana Nadzornog odbora HRT-a na temelju prijedloga Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Želi li predstavnik odbora? Da. Predsjednik poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je o članovima Nadzornog odbora raspravljalo. Napravio je razgovore sa svim kandidatima i raspravljali smo na dvije sjednice o našim prijedlozima. Na sjednici od 25. listopada jednoglasno smo predložili, zapravo izabrali u ime Odbora dva člana Nadzornog odbora. To je gospodin dr. Viktor Gotovac, pravni stručnjak, docent na Katedri za rad i socijalno pravo. I Goran Krmpotić, financijski stručnjak. Radi u Vladi, te ima iskustvo veliko u nadzornim odborima. Na sjednici od 30. studenog 2012. godine Odbor za informiranje, informatizaciju i medije predložio je plenarnoj sjednici isto tako dva, dvoje članova. Gospođu Vesnu Kusin, nju znate svi kao iskusna novinarka, povjesničarka umjetnosti, komentatorica, urednica u mnogim medijima. Radila je kao novinarka najsloženije poslove. Bila je ravnateljica Klovićevih dvora. I četvrti član to je magistar Dražen Rajković, novinar, ekonomski komentator u značajnim medijima Globusu, Jutarnjem, Večernjaku, 24 sata. Ima bogato iskustvo u nadzornim odborima. Praktično zapravo multipraktik. Odbor je ponavljam, jednoglasno predložio plenarnoj sjednici ova četiri kandidata. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Odbora. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije. Prije izjašnjavanja napominjem da je potrebna kvalificirana većina zastupnika za odluku od 76 glasova. Molim da se dizanjem ruke izjasnimo tko je za predloženu odluku? hvala lijepa. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Hvala. Molim rezultat. Hvala lijepa. Utvrđujem da je prijedlog odluke donesen, da je odluka donešena jednoglasno sa 114 glasova za u tekstu kako je predložio predlagatelj. Time smo za danas završili i glasovanje o obrađenim prijedlozima akata Hrvatskog sabora. Zakazujem nastavak sjednice u utorak, sljedeći utorak u 9,30 sati sa glasovanjem o Proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu. Pa iza toga Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Želim vam da dobro provedete vikend, odmorite se i u ponedjeljak startate sa odborima.